моля, заемете местата си в залата.

Продължаваме заседанието. Обявих, господин Бойчев има думата за изказване. Заповядайте, господин Бойчев, и нека да няма правостоящи в залата.

за енергетиката, а именно текстовете, отнасящи се до правата на обикновените, крайните потребители – една битка, която бих казал ние представителите от БСП водим в рамките на миналото Народно събрание. Радвам се, че работната група, мога да кажа, е подкрепила половината от нашите предложения. Затова подкрепените предложения няма да коментирам, но ще си позволя да поставя на Вашето внимание три от неподкрепените предложения и да помоля да бъдат подкрепени. За какво става въпрос? В многобройните си срещи с гражданите много често ни е поставян въпроса за една порочна практика електроснабдителните дружества да съставят така наречените „констативни протоколи”, с които коригират количеството на измерена, ако даваме примера, електрическа енергия, да говорим за нея – без крайният потребител да присъства. Нали разбирате, че се намираме в една изключително странна ситуация, в която даденият уред за търговско измерване е собственост на електроснабдителното дружество? В много голяма степен гражданите дори не знаят къде се намира той и в една немалка степен от случаите нямат достъп и да бъдат свидетели на ситуации, в които някой съставя констативни протоколи без тяхното присъствие, след което съответно това се калкулира в техните сметки. Считам, че това няма никакъв аналог с каквато и да е правна и юридическа логика. Така че молбата ми е да подкрепите и това наше предложение. Другото ни предложение, което работната група не е подкрепила, касае възможността операторът, който възстановява електроснабдяването, да взима повторна такса.

За колегите, които имат опасенията, че това щяло да се прехвърли като цена върху останалите, коректните потребители, искам да кажа, че регулаторът може да не признае този разход. Още едно важно предложение, което не сте зачели, касае даването на повече права пак на обикновения, на крайния потребител – да има възможност да изрази претенция относно качеството на предоставената услуга.

Виждате, че там буквално сме като на дискотека – токът спира по няколко пъти в денонощието. Там проблемът за хората е, че спирането на тока води до спиране на водата, след което спират и помпите. Съвсем нормално е тези хора да имат възможност да предявят и заявят своята претенция. Съвсем нормално е те да имат възможност за обезщетения по този въпрос. Знам, че много от Вас ще ми отговорят, че в общите условия на договорите има редица такива възможности, но със Закона ние не само, че ги разширяваме, а ги задължаваме. Отделно искаме и срокът за предявяване на тези претенции да бъде увеличен. Молбата ми е тези три съществени поправки, които в голяма степен ще балансират отношенията между големите енергоснабдителни дружества и крайните потребители, да бъдат подкрепени. Мисля, че това ще бъде един много силен знак към обществото и ще бъде много голям стимул за възстановяване на доверието, което е ключово, за да излезем от тежката ситуация, в която се намира българската енергетика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Бойчев. Има ли реплики към изказването? Явно убедителен е бил господин Бойчев, няма възражения срещу неговата теза. Има ли други изказвания?

Колеги, не се заяждам. Молбата ми е все пак като гласуваме такива неща, свързани с интересите на потребителите, първо да включим малко съчувствие към тях, и, второ, все пак да увеличим малко кворума, защото вземаме важни решения на границата на този кворум.

на което е предоставена концесия или притежава право на ползване и експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, при условията на ал. 1 – 6.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласувайте направените предложения за създаване на нови параграфи 18 и 19.

Стойнев, Ерменков и Бойчев, Към нея се прилага опис на имуществото по счетоводни данни. При непълноти или грешки в описа от значение за придобиването на собствеността е фактическото използване на определено имущество за осъществяване на дейността по лицензията.

с което се осъществява дейността по лицензията. § … В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията не изпълни задълженията си по ал. 3 или комисията не разреши сделката на разпореждане, комисията назначава особен управител с правомощия по ал. 6, който продължава от името и за сметка на лицензианта осъществяването на лицензионната дейност до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант. Когато за особен управител са назначени повече от едно лице, те упражняват правомощията си съвместно, освен ако комисията не реши друго.” 2. В ал. 5 думата „търговски” се заличава. 3. Алинея 6 се изменя така: „(6) Особеният управител представлява лицензианта и има правомощията на неговите управителни органи, но може да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти, да сключва договори за особен залог, да сключва договори за залог на вещи, чрез които се осъществява лицензионната дейност, да сключва договори за кредит, да поема менителнични задължения, да обезпечава чужди задължения и да извършва други действия и сделки, посочени в решението за назначаването му, само след предварително разрешение на комисията. Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено. Особеният управител има право и: 1. на неограничен достъп и контрол върху помещенията на лицензианта, счетоводната и друга документация, неговото имущество и дъщерните му дружества, като по негово искане прокуратурата и органите на Министерството на вътрешните работи са длъжни да му оказват съдействие за това; 2. да прекрати пълномощията на всички лица, които могат да задължават или да извършват каквито каквито и да са действия от името и за сметка на лицензианта, и да упълномощи други лица; 3. да прекрати плащанията, независимо от основанието им, на акционери, съдружници или свързани лица с лицензианта, както и плащания на администратори, освен на дължими трудови възнаграждения или възнаграждения за извършени от тях по негово искане услуги на лицензианта; 4. да свиква заседания на органите на лицензианта по определен от него дневен ред; 5. на достъп до всички документи за заседанията на органите на лицензианта, да присъства на тези заседания и да предлага включване на въпроси в дневния ред; ред; 6. да възлага на специализирана служба за вътрешен одит извършването на проверки по определени от него въпроси; 7. да промени реда за влизане в сградите и помещенията на лицензианта; 8. да промени пароли за достъп до компютрите на лицензианта и да предостави достъп само на ограничен брой служители; 9. да издаде нов вид пропуски за влизане в помещенията на лицензианта на оправомощени служители и да контролира достъпа на другите служители до тези помещения.” 4. В ал. 7 думата „търговски” се заличава. 5. В ал. 8 думата „търговски” се заличава, а след думите „сделка на разпореждане по ал. 3” се добавя „Ако те не сключат сделката до три месеца от вписването на особения управител в търговския регистър, тя се сключва от него по цена не по-ниска от определената от независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители, назначени от комисията. В случаите по чл. 57, ал.2 и чл. 59, ал. 6 тримесечният срок по предходното изречение започва да тече от влизане в сила на решението на комисията за определяне на нов лицензиант. В тези случаи особеният управител сключва сделката по цената за придобиване на имуществото, чрез което се осъществява лицензионната дейност, определена в решението на комисията за определяне на нов лицензиант.”

с лицензианта, с член на неговите управителни и контролни органи, с лица, които притежават повече от 5 на сто от капитала му, както и с негов длъжник или кредитор, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговата безпристрастност.” § ... В чл. 57, ал. 2 думите „чл. 56, ал. 4, 5, 6 ,7, 9“ се заменят с „чл. 56, ал. 4 – ал. 9”. § ... В чл. 59, ал. 1 се създава нова т. 5: „5. при системно нарушаване на условията за непрекъснатост на електроснабдяването и доставката на природен газ, както и на качеството на доставяната електрическа енергия или природен газ.” Комисията не подкрепя предложението. Благодаря. Ще обосновете ли Вашето предложение? Не. Преминаваме към гласуване на предложението, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 20: „§ 20. В чл. 69а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”. 2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6: „(3)

от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година, като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена

за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани, включително преференциални цени.

прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на финансова инспекция. (4) Енергийните предприятия по ал. 1, за които не се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи проверки. (5) Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване. (6) Министърът на енергетиката може да поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай. (7) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право: 1. на свободен достъп до проверявания обект; 2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени; 3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката. (8) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация. (9) При извършване на проверките органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са длъжни да: 1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката; 2. отразяват точно резултатите от контролната дейност; 3. не разгласяват и не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките. (10) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства. (11) Докладът по ал. 10 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие. След връчването на доклада лицето може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7 дневен срок от получаване на становището. (12) При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата. (13) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и писменото становище по ал. 11 се изпраща в 7-дневен срок от изготвянето му на министъра на енергетиката и на комисията. (14) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и докладът за извършена финансова инспекция по ал. 3 заедно с мотивираното писмено заключение се публикуват на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от изготвяне на заключението.” Благодаря. Има ли изказвания? Господин Ерменков, заповядайте. Господин Председател, госпожо Министър, един въпрос, който по-скоро касае юристите. Ние ще подкрепим така предложения параграф, но така предложения параграф, но искам да задам въпрос може ли министърът на енергетиката директно да иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да извършва проверки или все пак трябва да запишем „чрез министъра на финансите”, за да спазим йерархията?

юридическа йерархия между членовете на кабинета, а функционално дали е необходимо във всеки случай. Това поне нормативно не е необходимо, така че няма противоречие, въпрос на целесъобразност. Искате ли, госпожо Петкова? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ерменков, по повод това, което Вас Ви притеснява, само да поясня следното – не е необходимо изрично да се посочва, че възлагането на тези проверки трябва да стане чрез министъра на финансите, тъй като това е специално правомощие, което е уредено в Закона за енергетиката. Благодаря Ви. Други въпроси? Господин Симеонов, заповядайте за изказване.

С извинение на членовете на Комисията аз отново ще поставя на разискване и гласуване в зала една редакционна поправка в ал. 2,

Все пак от информацията, която получихме от Министерство на енергетиката, става въпрос за около 200 или 300, 380 такива обекта, които могат да бъдат също обект на проверка. В противен случай буди малко съмнение, подозрение основно в опозицията, която съм сигурен, че ще подкрепи моето предложение, и голямото отваряне на ножицата между първото предложение, което е за проверки на над 200 киловата, и това предложение чак на 1,5 Доста голям брой производители на електроенергия ще бъдат освободени от такава ежегодна проверка. Това е моето предложение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Симеонов, както имахме възможност да направим коментар и по време на Комисията по енергетиката, когато обсъждахме Проекта на закон, тогава всъщност една от причините беше, че Агенцията за държавна финансова инспекция не разполага с такъв административен капацитет, който би й позволил да обхване, говорим за качествена проверка, така че да може да обхване всички тези енергийни предприятия, които са малко над 380. над 380. Това беше един от основните аргументи. Тук все пак говорим за ежегоден контрол. Това е един ангажимент, който Агенцията ще поеме и трябва да изпълни.Всяка година тя трябва да осигури ресурса – и административен, и финансов, така че да може да проверява всички тези енергийни предприятия. И целта е да ги провери качествено.

Уважаеми колеги, аз искам да подкрепя колегата Валери Симеонов с много важен аргумент. Работната група беше предложила да става въпрос за 1 мегават, тоест всичко над 1 мегават да бъде обект на контрол. И по време на обсъждането в Комисия се появи предложение този праг да бъде повишен. Тоест, след като работната група, в която участват представители на Министерство на енергетиката, представители на парламента са имали първоначално тази идея и са я подкрепили, явно има капацитет тя да бъде реализирана. Така че аз смятам, че има логика тези от нас, които искаме повече контрол в енергетиката, да застанем зад това предложение. По-нататък, колеги, съвсем накратко, аз ще предложа, но не сега, на базата на селекции тези под 1 мегават също да подлежат на контрол. Каза ми колегата Добрев, че този текст и сега фигурира, ще го обсъдим. Редно е да затегнем сериозно контролът в енергетиката. Така че в предложението на колегата Валери Симеонов не става въпрос за нещо, което да не е обсъждано. Напротив, това беше предложението на работната група. То е било подкрепено от всички и после, заради безпокойството на колеги по време на самото заседание, че се обхващат твърде много предприятия, се повиши прагът.

Други изказвания? Заповядайте, господин Янков.

Все пак от трибуната на Народното събрание се изказа теза за моментната снимка или моментното състояние на Агенцията за държавна финансова инспекция като капацитет. Този закон нали не смятате, че ще действа в рамките на тази година и следващата година ще проверяваме дали Агенцията има капацитет? Не е проблем на нас като народни представители дали има капацитет.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аргументите, че искаме колкото се може по- сериозен, съществен контрол в енергетиката, са състоятелни. Възниква въпросът обаче: защо водно регулиране или Комисията за енергийно регулиране да има ежемесечен контрол над всичко това, което се случва, не го приемете? Защо не искате да натоварим Комисията по енергийния контрол – ежемесечен одит на ЕРП-тата, освен на електроснабдителните предприятия, и на 200-киловатовите фотоволтаици? Защо не искате на всичко онова, което стана с ветрогенераторите: от 250 – 200 киловата нагоре? Защо, господин Мартин Димитров, заедно с президента, все още защитавате ВЕИ-тата, фотоволтаиците и не казвате, че не желаете те да бъдат контролирани, а излизате и оттук казвате „1 мегават”, гледайки тавана?

Единственият аргумент, който Ви витае в главата, е, че ДПС предложиха до 1,5 мегавата – защото ДПС го предложи, ние сме „против”! Става въпрос за енергетиката. Ако искате финансовата инспекция да бъде съществена и да извърши контрола, говорете със заместник-министъра на финансите. Те предлагат от 5 мегавата нагоре да направят съществения контрол. Така ли е, госпожо министър? Ами тогава недейте да мълчите! Искате от 1 мегават, за да увеличим броя на всички енергийни или тези фирми, които са включени, да не могат да бъдат контролирани както трябва! Да ги натоварим с такава непосилна Затова, колеги, такова емоционално излизане на трибуната – аз искам от 1 мегават, искам 1,5 мегавата; не искам, защото Аталай го е предложил, не е сериозно. Господин Димитров, не е сериозно.

Вземете 200 киловата! Или ако искате пък да сте сериозни и преценявате, че логиката, философията – всичко, което върви в този закон, да го приемем, така както са го приели министърът, председателят на Комисията и голямата част от Комисията, поддържайте предложението, което е прието. Както прецените. Но ако

Благодаря, господин Аталай. Реплика – господин Симеонов. Уважаеми господин Аталай, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Председателстващ! Моето предложение не е базирано върху някаква емоция и добре би било, когато се обсъждат, репликират или коментират предложения, да се базираме на някакви аргументи, а не на квалификации. Аз мога да припомня – Комисията знае, но залата не знае, че предложението от 1 мегават да стане 1,5 беше Ваше и никой в Комисията не Ви обвини, че това е някакво емоционално Ваше предложение. По-скоро Ви обвиниха в някакво възможно лобиране, но това няма кой знае какво значение. Важни са аргументите при защитата на едно предложение. Неслучайно попитах уважаемата госпожа министър за какъв приблизителен брой производители на такава електроенергия става дума. Получихме информация. Естествено, бихме могли да минем и на 200 киловата, както е първоначалното предложение. Аз правя предложение за 1 мегават, тъй като смятам, че този брой от 380, 350 – няма значение колко проверки, могат да бъдат изпълнени, реализирани с цената на увеличение на съответния състав на Комисията, която ще проверява – Финансовата комисия. Това може да стане. Като бизнесмен, за разлика от Вас като политици, едно съм разбрал в живота като ти влязат данъчни на проверка, няма как да не излязат с някакъв акт и с някакви пари. Сигурен съм, че колкото и да се увеличи броят, а той няма да е кой знае колко, заплатите ще бъдат покрити, ще бъдат покрити разходите и в държавния бюджет ще постъпят сериозни средства. Иначе съм готов да обсъдя и още по-ниска граница, но не бих се осмелил да го правя, както казвате Вие, под емоция, спонтанно. Първо бих изслушал капацитетите по този въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Само искам да изясня за какво става дума. ще влиза в тези енергийни предприятия, които влизат в енергийния микс и ще проверява разходите, които са декларирали пред ДКЕВР. Понеже ДКЕВР няма възможността да провери дали тези разходи са действителни, тя ще работи с документи. И понеже не става дума само за ВЕИ-та, а говорим за всички, които влизат в този енергиен микс, тук ще влязат когенерациите не само държавни, а и частни. Влизат съответно АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица изток 2”, въобще всички предприятия, които са в този енергиен микс и които са декларирали конкретни разходи. Ако поискате разходите на един фотоволтаик от 1 мегават, със сигурност кой знае колко няма да затрудни АДФИ. Но частните когенерации, които правят големи разходи, съм сигурен, че ще изискват доста време. Тоест между различните обекти има голяма разлика. Ако влезем в тази полемика – да си мерим енергийните обекти, общо взето, можем да създадем доста голям проблем, а ние искаме за една година да се проверят! Всъщност какво ще се окаже във възобновяемите източници? Там разходите, които те ще покажат пред АДФИ, няма да коригират техните цени, но това ще ни даде възможност за анализ дали тези разходи обуславят възвръщаемостта, която ДКЕВР им е дала! Оттам нататък ще последват действия от наша страна вероятно – на база този анализ. Докато в другите предприятия, в които всяка година се определя цена от ДКЕВР, на база тези анализи могат да се коригират цените, могат да възникнат обосновани предположения и за престъпления!

Преминаваме към гласуване. В резултат на тази дискусия беше направено едно редакционно предложение от господин Валери Симеонов, което първо ще гласуваме – в § 21, ал.

Изрично попитах дали правите предложение. Вие казахте, че ще прецените. Сега по кое искате да направите предложение? отиваме към гласуване на целия текст? Аз затова Ви подсетих, ако имате предложение, да го направите в изказването или да използвате реплика. Сега към кое да направите предложение?

Господин Аталай, това, което мога да направя, е да подложа на прегласуване приетия текст и ако не се приеме, тогава да предложа Вашето предложение за 200 мегавата, защото, при положение че има прието предложение за 1 мегават, няма как да гласуваме и за 200 Искате ли прегласуване? Добре, заповядайте. РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Колеги, предлагам прегласуване, защото това, което преди малко господин Николов изказа изказа от тази трибуна, неговото мнение беше, че това, което до тук ще се проверява, задължителната проверка е към всички производители на електроенергия. В момента с приемането на „200 киловата” ние ще слезем и ще включим онези фотоволтаични централи, които са

Финансовата инспекция по всяко време може да отиде и да влезе в другите институции и без да пишем в този Закон. По-добре да отпадне този текст тогава. Затова Ви казвам, колеги, моето предложение е: прегласуване, ако не се приеме, тогава аз ще знам, че Вие не сте искали да слезем и да проверяваме фотоволтаиците. Благодаря Ви. Госпожо Петкова, това е процедура на прегласуване. Нека да гласуваме текста и след това ще Ви дам думата. Подлагам на прегласуване предложението за промяна на числото „1,5” с „1” – това, което вече гласувахме. Моля, гласувайте.

да споделя с Вас следното. Тъй като Министерството на енергетиката ще подготви текст и предложение, с което бихме могли да предложим на Вашето внимание в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийната ефективност да бъде направена промяна и да бъде предложен текст, съгласно който на база оценка на риска биха могли да бъдат обект на проверка всякакви енергийни предприятия, независимо от съответните киловати, мегавати и така нататък,

Като цяло той е приет от Комисията по принцип, но от записа, който Комисията предлага на нашето внимание, нещата се разминават с онова, което ние предлагаме. Става дума за следното: ние не считаме, че е допустимо преносният оператор и операторите на електроразпределителните мрежи да регулират електрическите и топлинните товари на всички централи и особено на тези, които произвеждат комбинирано електро- и топлоенергия и то на преценки, които не само че няма да отговарят на изискванията за определяне на ефективност на годишна база, защото това сега в момента така се прави в Комисията за енергийно и водно регулиране, но и ще създаде условия за причиняване на вреди на инсталациите за комбинирано производство, защото ще има намеса в техните технологични режими и ще постави под съмнение изпълнението на техните ангажименти към обществото. Подчертавам и опасението, че въвеждането на подобно право на операторите да оценяват вида на произведената електроенергия и топлинна енергия в добавка с продължаващите практики на обществения доставчик да ограничава регистрираните графици за производство на електрическа енергия от централи с комбиниран цикъл ще засили наличието на ограничаващи и съгласувани практики между оператора на преносната мрежа и лице, което търгува с електрическа енергия. Всъщност пределите на тези правомощия на оператора за контрол, които могат да се упражняват от него, са свързани с изискванията на Директива 2009/72 на ЕО, на Европейския парламент и на Съвета относно Общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Тази директива поставя абсолютно забранителни правила на операторите на преносни мрежи да извършват каквито и да било дейности, свързани с намеса в производствените отношения, допълнителни изисквания и гаранции за тяхната функционална независимост от вертикално интегрираните предприятия са и задълженията на тези оператори да бъдат отделени и независими от дейностите, свързани с производството и доставката съответно на електрическа енергия. И докато предаването на онлайн данни за производство на електрическа енергия е действително необходимо за оператора на преносната мрежа, тъй като той има задачата да регулира производството на електроенергия, така че електрическата мрежа да няма проблеми, то предвид неговите функции, предаването на онлайн данните за производство на топлинна енергия влизат в противоречие най-малко с

ежеминутно или на 15 минути да каже дали определен производител на електро- и топлоенергия едновременно произвежда високоефективно или не произвежда високоефективно. След това топлинните, респективно електротоварите на тези производители, силно зависят от атмосферните условия. Така че топлинните товари определят и електрическите. Освен това изискванията на Закона, свързани с процедурите за сертифициране на енергията от високоефективно комбинирано производство, са регламентирани в чл. 21 и не следва тези правомощия на независимия държавен орган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, да бъдат делегирани на търговско дружество, чиито цели са да осигурява прозрачен и недискриминационен достъп до електропреносната мрежа

предават онлайн данни, но за произвежданата електроенергия, което напълно ще съвпадне с функциите и принципите за регулиране на производството на електроенергия.

с определена разполагаемост от Комисията, с изключение на производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати, прогнозните режими на работа и прогнозите на крайните снабдители, като така определените количества са задължителни за производителите.” Комисията не подкрепя предложението.

след думите „последна инстанция” се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия”. § 25. В чл. 102 се правят следните допълнения: 1. В текста преди т. 1 след думите „последна инстанция” се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия”. 2. В т. 1 след думите „крайните снабдители на електрическа енергия” се поставя запетая и се добавя „оператора на борсовия пазар на електрическа енергия”. 3. Създава се т. 4: „4. информират участниците за сключените сделки на организирания пазар.”

Изречение второ, неподкрепено от Комисията: „В чл. 123, ал. 2 се създава изречение второ: „Правото на доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да преустановявят временното снабдяване с електрическа енергия на крайните клиенти, които ползват електроенергия за битови нужди, възниква при просрочие на плащането за потребената електрическа енергия за срок повече от един месец или в случай че размерът на дължимата сума надвишава с 25 на сто размера на минималната работна заплата, установена за страната.”

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Колеги, ако бяхте приели нашето предложение за това, когато се оспорва някаква сметка да не бъде плащана, сигурно сега нямаше да взема отношение по този въпрос, но при условие че Вие задължихте хората да плащат, независимо от това дали се съмняват в сметката или не, дали я оспорват или не, няма как да премълчим това, което се опитваме да направим в момента с изречение второ. Ако перифразираме изречение второ, на практика звучи така: забранява се на електроразпределителните предприятия да Ви спират тока, ако сте просрочили с два дни сметката си или не сте платили четири лева, примерно. това е смисълът, тоест ние въвеждаме една от двете хипотези: или един месец си просрочил плащането си – което може да се случи на всеки, примерно бил съм в чужбина и не съм могъл да си изплатя сметката, тя надхвърля с 25 на сто размера на минималната работна заплата, което на практика означава, че което и от двете да се случи, сметката е дължима. Много Ви моля, подкрепете го, защото тук не става въпрос за някакви дребни сметки, а става въпрос да защитим онези хора, които по някакви причини – било обективни, било здравословни, било служебни, не са могли да спазят срока за плащането, което, разбира се, не се отнася, ако тази сметка е била над 25% от минималната работна заплата. Призовавам Ви още веднъж: нека да покажем малко съчувствие към хората и да подкрепите това наше предложение в изречение второ. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ерменков. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити, предстои гласуване. предложението на Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев в частта, в която Комисията не го подкрепя.

В чл. 153 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Когато собственик, притежаващ самостоятелен обект или обекти в сграда – етажна собственост, присъединен/ни към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желае да бъде клиент на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, той е длъжен да декларира писмено това пред топлопреносното предприятие и да поиска прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.”

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Ще се опитам да се аргументирам за предложението, което сме направили с моите колеги. То е продиктувано от възможността да бъдат рекетирани българските граждани, които имат нещастието да живеят в отопляеми сгради. Повтарям, които имат нещастието да живеят в отопляеми сгради, а не такива, които имат договор с Топлофикация,

топлоенергия. В случая предложението е мотивирано от следното: досегашният чл. 153, ал. 2 определя, че всеки собственик, който притежава самостоятелен обект в сграда може да се откаже от услугите на Топлофикация само в случай, че успее да убеди две трети от етажната собственост. Това за нас не е нормално, не е демократично и най-малкото не е европейско. Алинея 3 определя, определя, че начинът на отказване, всъщност на изключване на тези, които са се отказали, е само един: тогава, когато им бъде прекъснато топлоподаването. Това е парадоксален текст, такъв друг текст в друг закон няма. Значи отказването е от датата, когато те изключи Топлофикация. Не е определено дали трябва да има някакъв срок на това изключване, така че има теоретична възможност да те изключат след една година, за който период дължиш суми на Топлофикация за парно. Смятаме, че това са доста дискриминационни текстове и би трябвало да се даде възможност на българските граждани, които не желаят да ползват услугите на Топлофикация, да да бъдат освободени от своето крепостническо робство и да могат да направят това. Това е смисълът на предложението. Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф на господин Валери Симеонов и група, което Комисията не подкрепя.

Благодаря, госпожо Председател. Искам прегласуване, тъй като уважаемите колеги явно въобще не разбират в случая какво гласуват и какво правят. Колеги, през месец ноември 2013 г. срещу България беше открита наказателна процедура точно по тези текстове, след което благодарение на Европейската комисия беше променен Закона за защита на потребителите. В случая с Вашето гласуване Вие поставяте България за пореден път срещу нея да бъде открита процедура за наказание и за неспазване на европейското законодателство. Нещо повече, Вие поставяте монополиста в привилегировано положение в ущърб на българския гражданин. Никой не може да Ви нарежда и да Ви налага да ползвате услуга. Гласувате дори срещу собствения си интерес. Питам Ви: Вие кой защитавате днес тук монопола, енергийната мафия или българския гражданин? Моля Ви, преосмислете много бързо гласуването си и подкрепете евроатлантическата позиция, за която много се говори в този парламент.

така: „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на Глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се изкупуват до размера на количествата, определени с решение на Комисията за определяне на индивидуална цена за инсталациите.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 29: „§ 29. В чл. 185 се създава ал. 4: „(4) Клиентите, присъединени към газопреносната или газоразпределителната мрежа, са длъжни да предоставят достъп на упълномощени представители на оператора на газопреносната мрежа до собствените си съоръжения или до съоръженията на оператора, монтирани в техни имоти, за ограничаване или преустановяване на преноса на природен газ, в случаите, предвидени в този закон или в договорите за пренос и/или доставка на природен газ.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 29 – съдържанието му, по доклада на Комисията.

38з”. § 33. В чл. 208 ал. 1 се изменя така: „(1) На енергийно предприятие, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана от министъра на енергетиката, председателя на Комисията, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.” лв.” § 34. Създава се нов чл. 209: „Чл. 209. На енергийно предприятие, което предостави невярна информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана от министъра на енергетиката, председателя на Комисията, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 100 000 лв. (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.” § 35. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:

Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи с номера от 31 до 35 включително.

1: 1. Точка 39 се изменя така: „39. „Отопляем обем на общите части” е сумата от обемите на помещението от общите части на сграда - етажна собственост, с монтирани и работещи отоплителни тела.” 2. Точка 66б се изменя така: „66б. „Услуга от обществен интерес” е транспортирането, доставката или снабдяването с енергия или природен газ с определено качество, регулирана цена или цена, определена по одобрена от Комисията методика и договорни други условия.”

„41е. „Професионален опит в електроенергетиката” е теоретичния и практически опит, придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на експлоатацията и поддържането на силови електрически мрежи и системи, развитие на пазарите

41ж. „Професионален опит в топлоенергетиката” е теоретичният и практически опит, придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на експлоатацията и поддържането на топлосилови енергийни съоръжения, устойчивото развитие и енергийната ефективност, нови енергийни технологии за производство на топлинна енергия, контрол и отчитане на емисиите на парникови газове и търговията с тях, както и други; 41з. „Професионален опит в газоснабдяването” е теоретичният и практически опит, придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на газопреносни и газоразпределителни съоръжения и хранилища, стратегия за диверсификация на доставките на природен газ, развитие на пазара на природен газ и регионалните газови интерконектори, задълженията на страната, произтичащи от договора с Европейския съюз и директивите на Европейската общност в областта на природния газ, както и други.” представители Мартин Димитров и Петър Славов. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по принцип в останалата част. Оттегля се неподкрепената част. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 36: „§ 36. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 59 и 59а се изменят така: така: „59. „Стаж в областта на енергетиката” е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на енергетиката, в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката. 59а. „Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията” е служебен или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация, търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Колеги, нека да дадем шанс на господин Симеонов! Моля Ви! ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Колеги, 4-5 изречения. Няма да Ви досаждам като предния път. Предложението е продиктувано единствено от здравата логика. В момента „общи отопляеми части” са тези, в които по проект има монтирани радиатори. Ако смятате, че законът трябва да остане така, не подкрепяйте моето предложение, което е да се приемат за отопляеми общи части само тези, в които има монтирани и работещи радиатори. Надявам се, че го разбрахте. Извинявайте, че Ви откъснах от другите занимания.

Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване. Първо ще поставя на гласуване

Предложение от народния представител Делян Добрев и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат § 37 и 38: „§ 37. Параграф 16 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя. § 38. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Гласуваме анблок параграфи с номера 37, 38 и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, подкрепени от Комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 39: „§ 39. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председателя и останалите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 41: „§ 41. (1) Комисията през първия мандат се обновява по жребий. Председателят на комисията не участва в жребия. (2) След изтичането на три години от избирането й комисията се обновява с четирима

Комисията предлага да се създаде § 42: „§ 42. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители на електрическа енергия, крайните снабдители на природен газ, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи правят предложение до комисията за изменение на общите условия по договорите в съответствие с разпоредбите на чл. 38е

Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група. Предложението беше оттеглено. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група. Оттеглено е предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 39: „§ 39.

§ 44: „§ 44. Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги запазват действието си.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?

в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон при спазване на изискванията за държавните помощи. § 46. Разпоредбата на чл. 69а, ал. 6 се прилага и за неплатените вноски по чл. 69а, ал. 3, които енергийните предприятия са били длъжни да правят в периода от 1 януари 2013 г. до влизането в сила на този закон. § 47. Неплатените вноски от енергийните предприятия по чл. 69а, ал. 3, дължими за периода от 1 януари 2013 г. до 1 април 2014 г., се внасят до 31 декември 2019 г. по реда, определен с наредбата по чл. 69а, ал. 2. § 48. Лицензията за производство на електрическа енергия само за собствено потребление, издадена на производител до влизането в сила на този закон, запазва действието си до изтичането на срока, за който е издадена, освен ако лицензиантът направи искане за прекратяване на лицензията. § 49. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения: 1. В чл.

„Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”. § 51. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. …) в чл. 35, ал. 5 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”. § 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Тези текстове са съгласувани няколко пъти между Народното събрание и Министерството на енергетиката. Имаме дори официално писмо от Министерството на енергетиката, че текстовете трябва да бъдат точно такива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Държите ли да го подлагам на гласуване? Други народни представители? Няма. Гласуваме, колеги, параграфи с номера от 45 до 52 включително по доклада на Комисията.

свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата. Такива разходи са и тези за отопление на общите части с монтирани и работещи отоплителни тела по смисъла на § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.” § ... В срок от два месеца след влизане в сила на този закон Министърът на енергетиката изменя и допълва Наредба №16-334 за топлоснабдяването, като актуализира нормите относно договорните отношения свързани с прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване в сгради в режим на етажна собственост съобразно приетите изменения и допълнения на закона.” Предложение от народните представители Делян Добрев и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Драгомир Стойнев и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Венцислав Каймаканов, направено по реда на чл. 80, ал.

точка 2 се изменя така: „2. определя с методиката по чл. 35, ал. 5 от Закона за енергетиката разпределението на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;”. В чл. 18: а) в ал. 1: аа) създава се нова т. 2: „2. приоритетно оставяне в работа от оператора на преносната или разпределителната мрежа на електропроизводствените мощности на енергийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто и с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, при спазване на баланса между производството и потреблението при излишък, след изчерпване на заявките за балансиране надолу и без ограничение на работните часове през годината на съответната централа;” бб) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

В чл. 24 т. 3 се изменя така: „3. с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не е не по-малко от 50 на сто, и с инсталирана електрическа мощност до 500kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.”

осигурява предаването на данни в реално време на оператора на преносната или на разпределителната електрическа мрежа за доставената в мястото на присъединяване електрическа мощност, както и дистанционно управление на тази мощност. Операторите на разпределителната електрическа мрежа предават на оператора на преносната електрическа мрежа обобщени данни в реално време за доставената в точките на присъединяване на електрическа мощност по райони на присъединяване от различните видове възобновяеми източници с инсталирана мощност над 200 kW. Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа ограничава дистанционно или по диспечерско разпореждане подаваната към електрическата мрежа енергия, в случаите когато бъдат надвишени преносните възможности на мрежата, към която производителят е присъединен или в случаите по чл. 73 от Закона за енергетиката. (6) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа незабавно уведомява по начин, определен в договора за достъп, производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници за предстоящи ограничения, като посочва дата и час на въвеждане

В останалите текстове на закона думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”, а абревиатурата „ДКЕВР” се заменя с „КЕВР”. § 54. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон, с изключение на обектите по чл. 24, т.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Оттеглям нашето предложение, тъй като то се обезсмисли с неприемането на т. 39, която беше свързана с разходите на общите отопляеми помещения. И като последно изказване искам да изразя своето разочарование от това, че тези важни за българския народ текстове не бяха приети. Разбирам поведението на условно управляващата коалиция. Не мога да разбера поведението на опозицията. Очаквах да ме подкрепи Волен. Къде е Волен? (Оживление.) Очаквах да ме подкрепи Лютви. Къде е Лютви? Михаил къде е? Къде сте? Къде са Вашите гласове? Съжалявам.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моето питане е по текста в точки 2 и 3 на въпросния параграф, става дума „за мощности 1,5 мегавата…”, пропускам голямата част от текста, „с комбиниран цикъл, индикирано използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство”. Моето питане е: специално ли е тук думичката „собствено”, тъй като ние имаме проблем, както е известно, със селскостопанските отпадъци и тяхното оползотворяване. Сламата е особен случай, което е един огромен ресурс, който се похабява. Нещо повече, тя е източник на парникови газове и знаем, че след 2017 г. има възможност за наказателни процедури в тази посока. Питането ми е: случайно ли е думата „собствено” като ограничение? И в случай че няма някакъв особен замисъл, аз предлагам по реда на нашия Правилник като редакционна поправка да бъде заличена.

е казано: „с комбиниран цикъл индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство”. И какво питахте – защо собствено? Това не е грешка. Причината да пише думите „собствено земеделско производство” е, за да може да се стимулират земеделските производители, а не компании за инвестиции в производство на електроенергия от биомаса, които да обикалят и да изкупуват отпадна отпадна селскостопанска продукция и да развиват само този бизнес. Нарочно е записано „собствена земеделска продукция”, защото считаме, че така е по-правилно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Поддържате ли искането си да отпадне или получихте удовлетворителен отговор? Господин Ерменков иска думата за изказване. Спазвайки Правилника на Народното събрание, декларирам, че нямам конфликт на интереси – по повод предложението, което ще направя в момента. Понеже не искам да вляза в категорията на „мразещи инвеститорите”, Ви предлагам едно редакционно изменение в § 54 по редакцията на Комисията. Именно:

Ще Ви обясня за какво става въпрос – за обекти, които вече са построени, готови са за въвеждане в експлоатация, чиито документи вече са подадени в ДНСК, за да получат за да получат разрешение за въвеждане в експлоатация. Тоест тук допълнителни инвестиции не се правят – те са направени. Не става въпрос, доколкото съм запознат, за огромно количество обекти – мисля, че са три или четири. Става въпрос, пак Ви казвам, за нещо, което вече е готово и е само в документална фаза на одобряване. Така че предлагам изразът след запетаята „които са въведени в експлоатация” да бъде заменен с израза „които са в стартирала процедура за въвеждане в експлоатация”. Благодаря. В текста, така както го чета, става дума за отношения, които са след това: „Насърченията по” еди-кои си текстове „от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия

Така предложеният текст ми се струва, че не е изцяло коректен. Какво означава „стартирала процедура по присъединяване”? Представете си ситуация, в която след като допуснем това изключение, всички, които са започнали изобщо някаква инвестиция, подадат молби в в ДНСК, която трябва да приеме обекта, запазят един номер и кажат: „Ето, ние стартирахме процедурата, а те са в начална фаза на инвестицията”. Опасността, гласувайки такъв некоректен текст, да ни доведе до големи главоболия е много голяма. В Комисията ние разисквахме подробно този въпрос и стана ясно, че има 40 мегавата биомаса, които чакат да бъдат присъединени и са в различна фаза на на изграждане. Както и повече от 40 мегавата вода, над 160 мегавата вятър и така нататък. Само от първите два източника на възобновяема енергия допълнителният дефицит на Националната електрическа компания ще бъде над 200 милиона. В този смисъл не съм сигурен, че този текст е коректен и няма да ни създаде проблеми. Ако имате по-правилна редакция. Мисля, че това не е съвсем редакционно предложение, защото променя изцяло смисъла на текста. Благодаря И няма подобно предложение в Комисията, което да е обсъждано. Други народни представители? Имате възможност за дуплика, господин Ерменков.

Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.

Всички други текстове са подкрепени по принцип. Гласуваме параграфи с номера 53 и 54 по доклада на Комисията.

да направим следното разместване в програмата, която следва по вече гласуваната Програма за работа през тази седмица, а именно т. 8 – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата,

Няма. Поставям на гласуване предложението за промяна в реда на включените в седмичната ни програма законопроекти, а именно утре след т. утре след т. 1 – Проект на решение за избиране на състава на Комисията по политиките за българите в чужбина, като т. 2 да бъде Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Гласуваме.

добив на нефт или природен газ; 2. търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива; 3. експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.” 2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 19: “19. договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 май 1963 г.

Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 55 до 57 включително.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да губя Вашето време. Исках само да Ви благодаря за това, че подкрепихте и приехте толкова важните за нас промени в Закона за енергетиката. Конструктивният дебат, на който станахме свидетели днес, ме прави оптимист и показа, че спасяването на българската енергетика, нейното стабилизиране е наша обща кауза, за което Ви благодаря. (Ръкопляскания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И аз Ви благодаря за участието, госпожо Министър. Съобщения за парламентарен контрол на 27 февруари 2015 г., петък, 11,00 ч.: - министърът на вътрешните работи Веселин Вучков ще отговори на един въпрос от народните представители Мая Манолова и Кристиан Вигенин; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова, и Велизар Енчев; - министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на шест въпроса от народните представители Станислав Станилов – два въпроса, Джевдет Чакъров, Георги Божинов и Стоян Мирчев, Славчо Бинев, и Любомир Владимиров и на едно питане от народния представител Георги Божинов; - министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на един въпрос от народния представител Велизар Енчев; - министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на четири въпроса от народните представители Велизар Енчев, Кирил Калфин, Стефан Кенов, и Мая Манолова, и на едно питане от народния представител Димитър Делчев; - министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на четири въпроса от народните представители Милен Михов, Петър Славов и Мартин Димитров, Калина Балабанова, и Кристиан Вигенин и Мариана Бояджиева, и на едно питане от народния представител Борислав Великов; - министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори осем въпроса от народните представители Методи Андреев, Петър Славов, Волен Сидеров, Красимир Богданов, Михо Михов, Христо Гаджев, Ангел Найденов, и Славчо Атанасов; - министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на пет въпроса от народните представители Станислав Станилов, Десислав Чуколов, Валери Жаблянов, Кристиан Вигенин, и Волен Сидеров; - министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 10 въпроса от народните представители Станислав Станилов, Димитър Шишков, Джевдет Чакъров – два въпроса, Джейхан Ибрямов, Георги Кадиев, Кристиан Вигенин и Емил Райнов, Валентин Николов Иванов, Емил Райнов, Георги Търновалийски; - министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Станков и Георги Кючуков,

министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на четири въпроса от народните представители Станислав Станилов, Десислав Чуколов, Красимир Янков, и Корнелия Маринова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 10 въпроса от народните представители Борислав Иглев, Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски, Петър Славов, Вили Лилков, Мая Манолова, Корнелия Нинова, Петър Иванов Петров, Калина Балабанова, Любомир Владимиров, и Валентин Николов Иванов. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на три въпроса от народните представители Здравко Димитров, Иван Вълков, Чавдар Георгиев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров; - министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народните представители Стефан Кенов и Румен Йончев; - заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Манол Генов; министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Теодора Георгиева; - министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народните представители Пламен Манушев, Красимир Петров и Павел Христов и на питане от народния представител Иван Славов Иванов; министърът на икономиката Божидар Лукарски – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов, и Илиан Тодоров. На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - въпрос от народния представител Мартин Димитров към министъра финансите Владислав Горанов; - въпрос от народния представител Георги Андонов към министъра финансите Владислав Горанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Поради провеждане на заседание на Министерския съвет министър-председателят на Република България Бойко Борисов няма да участва в заседанието за парламентарен контрол. Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова. Без отложените от народни представители въпроси, необходимото парламентарно време за контрол отново набъбна на 10,03 часа. Утре Утре – редовно пленарно заседание със законодателна част. Начален час – 9,00. Закривам пленарния ден.